Уважаеми дами и господа народни представители, на основание чл. 76, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание съобщавам,

Закон за изменение на Закона за събранията, митингите и манифестациите, се връща за ново обсъждане. Възложено е на водещата комисия да докладва пред народните представители указа на президента и мотивите към него. Материалите ще ви бъдат раздадени по време на пленарното заседание.

428/2009 могат да извършват брокерска дейност с изделия с двойна употреба от Приложение І на Регламент (ЕО) № 428/2009 след регистрация по този закон.”

ал. 3 думите „Междуведомствения съвет” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма” и накрая се поставя запетая и се добавя „т. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11 и 12”. и 12”. 4. В ал. 4 думите „от Междуведомствения съвет” се заменят с „в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”. В ал. 5 думите „Междуведомственият съвет създава и поддържа” се заменят с „Оправомощени от министъра на икономиката, енергетиката и туризма длъжностни лица създават и поддържат”. Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 2 съгласно предложението на комисията.

§ 14: „§ 14. Член 48 се изменя така: „Чл. 48. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощени от него длъжностни лица в срок пет пет работни дни от датата на регистрацията уведомява Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност” и Междуведомствената комисия за извършените регистрации.”

изменя така: „(4) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощени от него длъжностни лица в 10-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи издава актуално удостоверение за регистрация и изменението се вписва в регистъра”.

Член 50 се изменя така: „Чл. 50. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма със заповед отказва да издаде удостоверение за регистрация, когато не е налице някой от документите по чл. 46, ал.

„Регистрацията се заличава със заповед на министъра на икономиката, енергетиката и туризма:”.

да гласуваме редакцията на § 18 по предложението на комисията.

чл. 53а: „Чл. 53а. (1) Разрешение за брокерски услуги с изделия с двойна употреба, когато изделията са или могат да бъдат предназначени за употребите по чл. 4, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009, се издава от Междуведомствената комисия на лица, регистрирани от министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по ред, определен с правилника за прилагане на закона. (2) За издаване на разрешение за брокерски услуги с изделия по ал. 1 брокерът подава в Междуведомствената комисия заявление по образец, определен съгласно правилника за прилагане на закона, придружено от следните документи за: 1. за: 1. местонахождението на изделията с двойна употреба в третата страна; 2. описание на съответните изделия и количества; 3. третите страни, които участват в сделката; 4. третата държава на местоназначение на изделията; 5. крайния крайния потребител на изделията в държавата по т. 4 и точното му местонахождение; 6. декларация за верността на представените данни. (3) Изискванията за вида и съдържанието на документите по ал. 2 се определят с правилника за прилагане на закона. на закона. (4) Междуведомствената комисия се произнася по подадените заявления в 30-дневен срок от датата на получаването им. (5) Решението се съобщава на заявителя в 7-дневен срок от датата на вземането му. му. (6) Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца. 6 месеца. (7) При необходимост Междуведомствената комисия може да изисква становище на други държавни органи, както и да привлича експерти, които да дават становища по въпроси, за които се изискват специални знания.”

„Раздел IIIа Транзит на изделия с двойна употреба Чл. 53б. Митническите органи могат да не допуснат или преустановят транзита на изделия с двойна употреба, определени в Приложение I на Регламент (ЕО) № 428/2009, които са или могат да бъдат предназначени за употребите, определени в чл. 4, параграф 1 от същия регламент. Чл. 53в. (1) Митническите органи до 24 часа уведомяват писмено Междуведомствената комисия за недопускането или преустановяването на транзита. транзита. (2) В случаите на недопуснат или преустановен транзит, когато са налице условията по чл. 4, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 428/2009, се изисква разрешение за транзит на изделия с двойна употреба. употреба. (3) Разрешение за транзит на изделия с двойна употреба се издава от Междуведомствената комисия за всеки конкретен случай по ред, определен с правилника за прилагане на закона. Издаденото разрешение е със срок на валидност до една година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца.”

В чл. 54 се правят следните изменения: 1. В ал. 1 думите „Междуведомствената комисия” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”. 2. В ал. 2 думите „Междуведомствената комисия” се заменят с „Министерството на икономиката, енергетиката и туризма”. 3. Алинея 3 се изменя така: „(3) Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от датата на получаване на заявленията издава удостоверение за регистрация по образец, определен с правилника за прилагане на закона”. 4.

удостоверение за регистрация, когато заявлението и приложените към него документи не съответстват на изискванията на ал. 2.” 6.

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма в 10-дневен срок от получаване на заявлението с приложените документи издава актуално удостоверение за регистрация и изменението се вписва в регистъра.” ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Има ли желания за изказвания от народните представители?

Разрешението за трансфер на изделия с двойна употреба от територията на Република България за територията на друга държава членка може да е индивидуално разрешение за трансфер, глобално разрешение за трансфер или генерално разрешение за трансфер.”

комисия. (3) Индивидуално разрешение за трансфер се издава за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, определени в Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 428/2009, за определена държава чрез една доставка или чрез частични доставки на основание на договорни отношения между изпращача и чуждестранния Издаденото разрешение е със срок на валидност до 1 година и може да бъде продължено еднократно за срок до 6 месеца. (4) Глобално Глобално разрешение за трансфер се издава за трансфер в Общността на определен тип или категория изделия с двойна употреба, определени в Част 1 от Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 428/2009. Издаденото разрешение е със срок на валидност до 2 години и може да бъде продължено еднократно за срок до 1 година. (5) Генералното разрешение за трансфер се публикува от Междуведомствената комисия за лицата по чл. 54, ал. 1 за трансфер в Общността на изделия с двойна употреба, определени в Част 1 от Приложение ІV на Регламент (ЕО) № 428/2009.”

Вносът на изделия с двойна употреба на територията на Република България от трети държави, определени с постановление на Министерския съвет, подлежи на регистриране. (2) Внос на изделия с двойна употреба по ал. 1 могат да извършват физически и юридически лица след регистриране на вноса от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощени от него длъжностни лица по ред, определен с Правилника за прилагане на закона.”

Гласували 89 народни представители: за 88, против няма, въздържал се 1. Предложението е прието, Има ли желания за изказвания от народните представители? Има ли желание от народните представители за изказване? Не

желание за изказване? Не виждам. В такъв случай ще поставя на гласуване предложението на вносителя, а именно § 33, който става § 35. Моля народните представители да гласуват.

Моля народните представители да гласуват.

а думите „или разрешение” се заменят с „разрешение или удостоверение за внос”.”

В т. 4 думата „стоки” се заменя с „изделия”. 5. Точка 5 се изменя така: „5. „Необщностни изделия с двойна употреба" е понятие по смисъла на чл. 2, параграф 13 от Регламент

Досегашната т. 8 става т. 11 и се изменя така: „11. „Брокерска дейност” е дейност, която обхваща договарянето или осъществяването на търговска сделка с оръжия или изделия с двойна употреба, както и продажбата или прехвърлянето на оръжия или изделия с двойна употреба от територията на една трета държава за друга трета държава.”

13. Досегашните т. 13 и 14 стават съответно т. 16 и 17. 14. Досегашната т. 15 става т. 18 и в нея думите

Не виждам. В такъв случай ще поставя на гласуване предложението на вносителя, а именно § 33, който става § 35. Моля народните представители да гласуват.

„Допълнителни разпоредби”. Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието и предлага да отпадне.

Подлагам на гласуване предложенията на комисията за отпадане на параграфи с номера 34 и 35 и наименованието „Допълнителни разпоредби”. Моля да гласуваме.

Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на оръжия, изделия и технологии с двойна употреба. Продължаваме

Продължаваме с дебати по този законопроект. Госпожа Танева иска думата за процедура, заповядайте. Уважаеми колеги народни представители, моля на основание чл. 39, ал. 2 от нашия правилник в залата да бъдат допуснати господин Цветан Димитров заместник-министър на земеделието и храните, и господин доц. Васил Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение.

Има ли народни представители, които желаят да вземат отношение по обсъждания законопроект?

За последен път приканвам, ако няма, преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване

Отрицателен вот – заповядайте.

мястото на нашата ген банка Какво става с нея, къде отива финансирането, по какъв начин това ще се случи? Това просто липсва в закона. Без да се притеснявате, няма проблеми – ще се вместя в двете минути. Въпросът е, че има поне десетина текстове, които за нас са неприемливи. Ние ще внесем предложения между първо и второ четене, но това са сериозните неща, на които трябва да се отговори. се отговори. После, махаме продуктовите, млечните бордове. Кой поема техните функции? На това също не се дава отговор. Има много, много въпроси, които нас безспорно ни притесняват. Надявам се, че новото ръководство на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството ще приеме нашите бележки.

се изписва времето, има часовник, така че не ме поставяйте в деликатно положение аз да звъня и да следя за времето. Ще го правя, разбира се, това е мое задължение, но на всеки оратор във всеки момент, когато говори, се изписват

Уважаеми колеги, моля на основание чл. 73, ал. 1 да бъде удължен срокът за внасяне на предложения за второ четене с максималния срок 21 дни, по повод на това, че в комисията, когато приехме този законопроект на първо четене, наистина имаше дебати и от колегата Атанасов, и от колегата колегата от ДПС. По всички повдигнати въпроси стигнахме до консенсус с вносителя - тези техни бележки да бъдат приети и направени за второ четене. Благодаря. Благодаря, госпожо Танева. Обратно становище? Няма. Подлагам на гласуване направеното процедурно предложение за удължаване на срока между първо и второ гласуване, съобразно направеното предложение.

доклади от водещата Комисия по правни въпроси и Комисията за борба с корупцията и конфликт на интереси и парламентарна етика. С доклада на Комисията по правни въпроси ще ни запознае председателят й госпожа Фидосова. Благодаря, госпожо председател. Първо ще направя процедурно предложение за допускане в залата на заместник-министъра на правосъдието госпожа Жанета Петрова. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Подлагам на гласуване предложението за допускане в залата на заместник-министър Жанета Петрова.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 902-01-64, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2009 г. Комисията разгледа законопроекта на свое заседание на 21 януари 2010 г. На заседанието присъстваха представители на Министерския съвет: господин Димитър Иванов – директор в дирекция „Държавна администрация”, и госпожа Радостина Захариева – началник отдел в дирекция „Държавна администрация”, на правосъдието: госпожа Виктория Нешева – директор в дирекция „Съвет по законодателство”, и госпожа Елена Владимирова – държавен експерт в дирекция „Съвет по законодателство”. От името на вносителите законопроектът бе представен от госпожа Виктория Нешева. Тя изтъкна, че предложеният законопроект е част от приетия график на неотложните мерки и действия на правителството и органите на съдебната власт за изпълнение на показателите за напредък в областта на съдебната реформа, борбата с корупцията и организираната престъпност. Очакваните цели са: подобряване качеството на процедурите за административен контрол с цел противодействие на корупцията на по-ранен етап, въвеждане на ясна система от правила, регулиращи действията на административните контролни органи в случаи на сигнали за корупционни прояви и ясно дефиниране на функциите и засилване ролята на инспекторатите към органите на изпълнителната власт. В действащата правна уредба са предвидени форми за административен контрол на ефективността от дейността на администрацията, спазването на законите и вътрешните актове, както и върху неправомерните действия и бездействия на длъжностни лица, но към настоящия момент обаче не са определени елементите на понятието „административна ефективност”, единни критерии за оценяването, както и Методология за анализ и оценка на ефективността от административната дейност и Методика за оценка на корупционния риск. С Решение на Народното събрание от 27 юли 2009 г. за избиране на Министерски съвет на Република България е закрито Министерството на държавната администрация и административната реформа.

В чл. 46 от законопроекта са включени разпоредби, с които се задължават органите на административния контрол да следят спазването на общите принципи, регламентирани в чл. 2. Допуска се възможността инспекторатът да предлага промяна с цел оптимизиране на структурата на съответната администрация, а при констатирани нарушения на задължения да предлага отстраняване на причините, които пораждат корупционни практики в съответната администрация. В случаите, когато е предвидено в закон, инспекторите могат да съставят актове за установяване на административни нарушения, допуснати от служителите на администрацията. По отношение на вътрешноведомствените актове, регламентиращи организацията на работата и дейността на администрацията, инспекторатът може да прави предложения за изменението им. Предвижда се и осъществяване на взаимодействие на инспекторатите по чл. 46 със специализираните контролни органи, което ще осигури предотвратяване на нередностите в начален стадий и ще даде тласък в борбата за недопускане на нередности и корупция. При осъществяване на дейността си органите на централната изпълнителна власт са подпомагани не само от инспекторати по Закона за администрацията, а и от специализирани инспекторати. Целесъобразно е дейността на инспектората и на специализираните контролни органи да бъде синхронизирана, като водеща роля ще има общият административен контрол, а специализираният ще подпомага оценката за административна ефективност в дадената област на публична Министър-председателят ще бъде с обща компетентност и в съответствие с Конституцията и законите ръководи и координира централните органи на изпълнителната власт, с оглед на което той следва да утвърждава и методическите указания за взаимодействието на инспекторатите по Закона за администрацията и на специализираните контролни органи. В дискусията взеха участие народните представители Веселин Методиев, Четин Казак, Христо Бисеров, Юлияна Колева. Господин Методиев подкрепи предложения законопроект, част от промените в който са резултат от изменение на структурата на Министерския съвет. Господин Казак предложи, за да се изпълнят целите на предложения законопроект – ефективен контрол от страна на инспекторатите в рамките на изпълнителната власт, те да бъдат подчинени на Главния инспекторат към Министерския съвет. Да се гарантира независимост на тези органи. Копия от докладите от извършваните от тях проверки да се предоставят на Главния инспекторат и на министър-председателя, за да имат поглед от осъществяваната от тях контролна дейност. Госпожа Колева постави въпрос към вносителя - проверено ли е дали има установяване на конфликт на интереси, който се извършва по сигнал, по разпореждане на органа по избора или назначаването, или по инициатива на съответната комисия по чл. 25, ал. 2 от Закона за предотвратяване конфликт на интереси и заложеното като правомощие на инспектората осъществяване на контрол и извършването на проверки по същия закон - дали няма да доведе до противоречие? Госпожа Нешева уточни, че § 2 възпроизвежда действащия текст на чл. 46а, ал.2, т. 3 от Закона за администрацията. След проведената дискусия с 18 гласа „за” и 2 гласа ”въздържал се” Комисията по правни въпроси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията, № 902–01–64, внесен от Министерския съвет.” Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на госпожа Фидосова. С доклада на Комисията за борба с корупция, конфликт на интереси и парламентарна етика

залата член на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика? Дали само ограничената численост на комисията е причина да няма народен представител, който да ни запознае публично доклада, след като своевременно е представен и всеки от нас е запознат със съдържанието му? От името на вносителя заместник-министърът желае ли да вземе отношение? Не. Откривам дебатите по обсъждания законопроект. Има думата народният представител Иван Костов. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, от името на Синята коалиция искам да заявя подкрепата си към този законопроект. Мотивите, които ще изложа, са политически. Ние бяхме тези, които фокусирахме вниманието на министър-председателя върху неработещата система на вътрешни контролни органи на министерствата и ведомствата – една от основните причини за слабо възпиране на корупцията, конфликтите на интереси и нарушенията, които се допускат от администрацията. Тук имаше питане, имаше заявена готовност от министър-председателя, че ще пристъпи към действия. И ние виждаме в този закон една от важните крачки по създаване и изграждане на силна система за вътрешен контрол върху действията на администрацията. Искам да напомня аргументите от онова време. Средно 15% от администрациите в развитите европейски страни са контролни органи върху другата администрация. Те са от най-различно естество. В момента говорим за Главния инспекторат и искаме той да бъде засилен. Смисълът е администрацията да знае, че тя е под непрекъснато наблюдение от контролните органи, защото в противен случай там няма необходимата дисциплина и те не вършат онова, което се очаква от тях. Трябва да има непрекъснат контрол, трябва да има санкции върху нарушителите! Искам да обърна внимание върху едно обстоятелство, което казахме на министър-председателя и което трябва да се има предвид от ГЕРБ. Отново си позволяваме такова разсъждение от трибуната на Народното събрание. Неслучайно инспекторатите и контролните органи в системата на изпълнителната власт са подчинени пряко на министъра. Това е почти навсякъде една и съща фигура. Защо са подчинени пряко на министъра? Защото те са това административно средство, чрез което лично министърът се убеждава, че администрацията, която ръководи, изпълнява политическия курс, изпълнява законите, наблюдава законосъобразност, целесъобразност и липса на нарушения. Тоест неслучайно там се упражнява контрола, който е на най високо ниво, и показва, че всъщност това е администрация на на съответния министър, а не администрация, която е подчинена на главен секретар, на заместник-министър и така нататък. От тази гледна точка ние очакваме да има наистина сериозни кадрови размествания, наистина да има хора, които ще оглавят тези администрации, за да можем да очакваме и сериозни резултати. Защото два са два са факторите, които са необходими, за да заработи инспектората – единият е персонално да има хора със съответната подготовка, компетентност и воля да не допускат или да разкриват извършени нарушения в миналото. И вторият фактор е да има законови предпоставки. За да се гарантира наличието на втория фактор, трябва да бъдат осъществени сериозни кадрови промени. Не може със съветници на господин Станишев или на предишната тройна коалиция да се управляват инспекторатите в изпълнителната власт. Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ

Благодаря Ви. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Естествено този законопроект съдържа в себе си някои положителни моменти, но като цяло ние от Парламентарната група на Движението за права и свободи не сме удовлетворени най вече от състоянието, в което се намира в момента държавната администрация, и това, че с този законопроект не се предвижда нищо, което да спомогне за това тя да заработи по добре. Уважаеми колеги, факт е, че в момента цялата държавна администрация е парализирана. И тя е парализирана именно заради това, заради което ви критикуват специално колегите от Синята коалиция. Аз се чудя защо те продължават да отправят подобни апели за кадрови чистки и така нататък, след като тези чистки така и така са в ход и то в сериозни мащаби. цялата администрация в момента, във всички министерства, във всички агенции цари страх, цари вцепенение именно от тези чистки, от тези непрекъснати смени, нови структури и така нататък, подмяна на лица, които уж би трябвало да бъдат по някакъв начин защитени със статута си на държавен служител. Когато беше приет Законът за администрацията, министър председател беше Иван Костов. Тогава се положиха основните принципи, по които ние трябваше да градим една европейска администрация, една администрация, за която нашите европейски партньори апелираха да бъде такава, че веднъж завинаги да се отдели от политическите превратности и смяната на властта. Ние трябваше да изградим една деполитизирана, една експертна администрация, която да работи еднакво добре, независимо кой управлява държавата. За съжаление, включително и днес преди малко ние чухме апели отново да продължим старите практики на кадрови чистки, на политически разправи с държавни служители. Оставете тези, които заемат политически длъжности, но да се апелира открито от трибуната да се продължи практиката на политически чистки, на смяна на държавни служители, на експерти, които работят в тази администрация дълги години, които са натрупали опит, ми се струва, меко казано, в крещящо противоречие с тези принципи, с които ние тръгнахме да градим нашата администрация. И за съжаление нищо не остана от това, което се претендираше, когато се приемаше Законът за администрацията. Нищо не остана!

на този порочен кръг всяка нова партия, която идва на власт, да подменя тотално администрацията и периодично първите две години на всяко едно управление администрацията да бъде блокирана, вцепенена от очакването всеки един от тези държавни служители дали ще се хареса на новия управленец, на новия министър, на новия главен секретар и така нататък, и така нататък, нашата администрация никога няма да заработи така, както трябва. И затова ще продължим да имаме проблеми както с усвояването на еврофондовете, където има крещяща липса на административен капацитет, така и очакванията на българските граждани за едно административно обслужване, което да бъде на ниво. И когато говорим за конфликт на интереси, да, вярно е, инспекторатите трябва да следят за това чиновниците да не нарушават закона, да не допускат нарушения на Закона за обществените поръчки и така нататък, но и да не изпадат в ситуация на конфликт на интереси. Но когато те виждат, че на най високото ниво има подобни примери, те бяха внесени в комисията, която оглавява господин Димо Гяуров, няколко случая на конфликт на интереси на най високо ниво в изпълнителната власт, и когато тези случаи се подминават, какво остава като мотивация за служителите на по ниските нива? Уважаеми колеги, не по този начин, не с подобни практики ние ще решим хроничните проблеми на държавата, един от основните от които е състоянието и функционирането на държавната администрация. Крайно време е някой в тази държава да каже „точка” на тези лоши практики. Крайно време е някой да каже, въпреки че Бойко Борисов го каза в началото, че няма да има политически чистки, за съжаление това, което последва, го опроверга стократно, като започнем от колективна подмяна например на всички директори на областни дирекции „Земеделие и гори”. Никога в историята на българската администрация не е имало подобно нещо. И този процес продължава повсеместно.

държавната администрация никога не оставя ненаказано подобно поведение. Държавните служители, уважаеми колеги, държавната администрация може да направи едно управление успешно, но тя може и да го срине. Имайте го предвид! Благодаря.

И като се говори, че някой е политизирал, трябва да се говори за този, който е етнизирал. Кой напълни Министерството на земеделието и всички тези земеделски служби само с хора с турски имена и защо?

загубих края на тези нарушения. Ами не работеше държавната администрация, защото беше пълна с братовчеди, баджанаци и роднини до девето коляно. И сега, ако се чисти, аз един път го казах от трибуната преди месец - или гола, или санитарна сеч! Друго не може да бъде, защото държавната администрация не работеше. И това го доказа отношението на Европейския съюз към нас – спирането на фондовете, тяхното неусвояване, нарушенията означаваха, че тази администрация, която беше, не работи. Аз смятам, че ГЕРБ като управляваща партия – имам тази критика – тя се бави.

Там сега като се смени шефът, другите ще го блокират и нищо няма да стане. Така че аз призовавам, трябва да има санитарна сеч на хората, които не са работили, които имат нарушения, които са откраднали и така нататък. А да се докаже това никак не е трудно. Аз мога да предам от моите избирателни райони – бившия ми и сегашния ми – списъци на подобни нарушения, които просто са крещящи. Няма нужда изобщо да се ходи в съда, те се виждат. Така че трябва да не сме чак толкова гьонсурат, както казват някои наши съграждани, а ми да имаме малко морал, като излизаме тук на трибуната. Благодаря. Уважаеми господин Казак, аз се учудвам на това, че Вие говорите за европейска администрация, при положение че в предното управление показахте на света какво значи раздуване на

Що се отнася до европейските правила и европейските фондове, за което повдигнахте въпроса. Именно заради слабия капацитет на подготвеност България не можа да усвои никакви европейски фондове, тоест очакваните европейски пари, които трябваше да дойдат в страната. Нещо повече, говорите за европейските институции.

Да кажем и нещо друго, понеже Вие твърде много засегнахте темата за Агенцията за земеделие. Господин Казак, виждате, че там се разкриват безобразия, крадене. Виждате, че в момента са обект на обследване всички онези, които са били по управляващите агенции и администрации – директор, дирекции и т.н. Е, при всичко това, което имаме към днешна дата, България извоюва името си на най-корумпирана страна в Европейския съюз. Считате ли, че тези хора не трябва да бъдат изметени? Аз считам, че колкото по-бързо биват махнати такива хора – некомпетентни, корумпирани, толкова по-добре ще бъде за държавата и ние ще изчистим отново образа на България. Благодаря ви.

Уважаеми господин Казак, моят въпрос е прост: работила ли е системата на контролните органи на изпълнителната власт през 2008 г., за за която главният прокурор тук каза, че на основание на сигналите, подадени от тази система – не на цялата администрация, само на контролните органи, са заведени нищожен брой обвинителни дела? Нищожен брой! На практика под 1% - 2,5% са били сигналите от всички, които са започнали, и един нищожен брой обвинителни актове. Работила ли е или е била парализирана? Това е въпросът за дуплика, Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, на проф. Станилов няма смисъл много, много да се спирам в отговора, тъй като като неговите и на неговата партия тези са ясни. Ако има още някой, който не е разбрал, че Партия „Атака” не води България към Европа, тъй като тя изначално е антиевропейска партия, крайно време е да го разбере.

Пази Боже, България от партии като „Атака”, които не знаят накъде я тласкат. КАЗАК: Повече по този въпрос няма да се спирам. Що се отнася до другите твърдения, които се отличаваха с по-голяма степен на сериозност, искам да кажа, че че за шуробаджанащината и за подобни практики не знам кое правителство може да вземе палмата за първенство. Струва ми се, че сегашното е тръгнало уверено в тази посока. Днес във всички вестници пише например, че новия шеф на Агенцията по хазарта е бил съученик на министъра на финансите – от една и съща езикова гимназия са. Така че, когато говорим за шуробаджанащината, нека имаме предвид това. Уважаеми господин Иванов, Вие явно нямате достатъчно подготовка, не правите разлика между държавни служители и тези, които заемат политически длъжности – областните управители, заместник-областните управители, министри, заместник-министри. Това не са държавни служители. Това не е държавна администрация. Това са органи на изпълнителната власт. власт. Ние не говорим за тези неща. Ние говорим за държавната администрация, за служителите, които имат специален статут по Закона за държавния служител, на които уж трябваше да им се даде някаква защита, някаква гаранция за това, за това, че ще работят спокойно, а няма да се страхуват при всяка смяна на правителството. За съжаление, това не е факт. На господин Костов искам да кажа: главният прокурор имаше предвид контролните органи, но не точно тези инспекторати, за които става дума в този законопроект. Той имаше предвид всички контролни органи на държавата, например всички инспекции – като вземете РИОСВ към околната среда, Инспекторатът

Благодаря, госпожо председател. „ДОКЛАД на Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията № 902-01-64, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2009 г. На свое заседание, проведено на 14 януари 2010 г. и в изпълнение на Разпореждане на председателя на Народното събрание № 050-01-10 от 8 януари 2010 г., Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика разгледа Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за администрацията № 902-01-64, внесен от Министерския съвет на 29 декември 2009 Законопроектът бе докладван от председателя на комисията Димо Гяуров. В своето изказване господин Гяуров изрази становище, че измененията на Закона за администрацията следва да бъдат подкрепени, защото са насочени към подобряване на административния контрол и качеството на процедурите с цел разкриване и предотвратяване на опити за корупция в ранен етап, както и че ангажиментите, които се създават за инспектората, са твърде амбициозни. Втората част от поправките регламентират поемане функциите в областта на контрола над администрацията от закритото Министерство на държавната администрация и също следва да се подкрепят. Народният представител Бойко Великов коментира § 2 – измененията в чл. 46, ал. 5, т. 7, с аргумента, че не би следвало да се припокриват или изземват правомощия от Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика. След направените разисквания се изясни, че това ново правомощие е свързано с установяване конфликт на интереси по отношение на субектите извън чл. 25, ал. 2 от Закона за конфликт на интереси.

Комисията за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика подкрепя на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за администрацията № 902-01-64, внесен от Министерския съвет на 29 декември

Уважаема госпожо Председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Вземам думата само за кратка реплика. Моля ви от името на вносителя да подкрепите този законопроект, който ясно разписва правомощията на инспекторатите и техните функции. Мисля, че никой от вас няма да отрече необходимостта от извършването на ефективен и действен контрол върху работата на администрацията, върху начина, по който изпълнява служебните си задължения, действа в съответствие с предвидения нормативен ред и спазва вътрешните правила, установени от съответния административен орган. Като ново правомощие е записано, че инспекторатите ще могат да оценяват и корупционния риск в съответната среда и да предлагат мерки за неговото предотвратяване. Ясно установени са и функциите на инспекторатите, свързани с проверка на сигналите срещу незаконни и неправилни действия и бездействия на служителите и администрацията.

напълно кореспондират с функциите, вменени на инспекторатите по действащия Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Постарали сме се наистина да направим контрола действен като дадем възможност на инспекторатите пряко да правят предложения пред съответния административен орган за налагане на дисциплинарни наказания тогава, когато в резултат на проверката на инспектората са били установени нарушения на работата на администрацията. Новост е и възможността да се правят предложения за изменения на вътрешноведомствени административни актове, ако се установи, че те пречат за доброто изпълнение на работата на администрацията. Така че предлаганите промени са насочени към установяване на ефективен, наистина ефективен контрол върху работата на администрацията, която дължи компетентност и лоялност на лицата, изпълняващи функции в изпълнителната власт, и тези принципи ясно са прогласени в Закона за държавния служител. Благодаря ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: Благодаря на заместник-министър Петрова. Има ли народни представители,

Реформата в администрацията е една от най-важните задачи на новото правителство. Обявеното съкращаване в администрацията и цялостната промяна в тази сфера са абсолютно задължителни. Без това реформа не може да има. Ние от „Атака” с особено задоволство посрещаме този закон и ще гласуваме единодушно „за”. Ясно е, защо е този „смешен плач” от опозицията, макар че, в това отношение са по-гласовити от ДПС,

на съответните позиции, на които бяха поставени по чисто политически причини в предишните два мандата, в които ДПС беше управляващо. За БСП няма смисъл да говорим, там кадрите са

тези две партии имат ноу-хауто, технологично имат линиите да кадруват на абсолютно всички нива и при всички условия, и при всички обстоятелства да успяват да запазят своите хора, включително и при управлението на политическите сили, които са им противници. Това те успяха да направят и по времето на управлението на ОДС. БСП успя да го направи и по време на управлението Така че тук това е „смешен плач” против закона. В миналото Народно събрание, през изминалия мандат имаше специално Министерство на държавната администрация и реформите, но то не беше министерство на реформите, нито на държавната администрация, то беше „Министерство на партизанлъка”, на това да не се направят никакви реформи с цел да няма промени в държавната администрация. Като казвам „партизанлък” това беше абсолютно долен „балкански партизанлък”,

изискуемото образование, хора, които за нищо не ставаха, намирайки се на село или някъде по градовете на България, но те биваха въздигани в големи шефове. Много от тях продължават в момента да са на позициите, на които бяха поставени, и това е една от насоките, по които ДПС ще води „партизанска война”. Бих казал казал „улични боеве”, човек за човек, къща за къща, така както се прави при „уличните боеве”, и виждаме доказателствата, че ДПС го прави. Непрекъснато в главите им са срамните пазарлъци на всички нива с цената на всичко да запазят тези кадри, много от които са абсолютно неграмотни и които са под всякаква критика. Точно затова в измененията се създава механизъм за контрол

и върховен на този контрол ще бъде самият министър-председател, защото му е отредено това качество. Тези кадри ще трябва да си отидат. ДПС не иска да се случи това и затова е този „смешен плач”.

проблемите в държавната администрация са реални и не с такива абсолютно безпринципни чистки, надавайки ухо на непрекъснатите вопли на Синята коалиция и на „Атака”, вие ще мотивирате държавната администрация да заработи така, че да се подобри ситуацията, както с усвояването на еврофондовете, така и въобще във функционирането на държавната машина. Държавната администрация е структура, с която трябва много с която трябва много внимателно да се работи, за да бъде мотивирана да помага на управляващите при осъществяване на тяхната политика. Ако вие всявате непрекъснат страх, ако ги държите в ситуация на непрекъснат стрес дали ще се харесат или не, дали някой ще ги свърже с предишни или бъдещи управляващи и т.н., няма да ги мотивирате да работят. Колкото и тук да правите заклинания, че едва ли не от вас започва всичко, това няма да стане. Още един път повтарям: Когато Когато политическите чистки престанат и държавната администрация наистина почувства, че е администрация, защитена от политическите превратности, тогава България ще започне да прилича на европейска държава

Четин Казак! Явно лошо е учил в българското училище, сигурно не е чел нищо и е бил слаб ученик по литература, защото „смешен плач” не са думи на господин Станилов, а е фейлетон на великия Ботев. Ако сте чувал, че има такъв български национален герой, защото може и да не знаете, че Христо Ботев е написал „Смешен плач”. По същество,

които ако проверим какво образование имат, по каква линия и как са поставени там, с каква квалификация и колко на брой са – ако искате в басейновите дирекции, в горските стопанства и в Министерство

Благодаря. Други народни представители? Заповядайте, господин Гяуров. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Мисля, че законът е абсолютно необходим и идва съвсем навреме. Действително, един от най-големите проблеми в управлението на администрацията като такава и в управлението на фондовете е свързан с контрола или по-скоро – с липсата на контрол. се съгласил напълно с колегата Станилов, който преди малко заяви, че в известна степен е разочарован. Също имам опасения, че нещата не се случват така, както се очакваше, не се случват в размера и в мащабите, които бяха обещани. може би е обяснимо, може би министрите са ангажирани със собствените си ангажименти, свързани с управлението на министерствата. Тъкмо затова инспекторатите или един общ инспекторат са органите, които трябва да свършат работата по контрола и превенцията. Всъщност законопроектът е насочен основно към предотвратяване на конфликта на интереси и на корупцията в съвсем ранен етап. Това е обяснението – имам предвид ангажиментите на министрите – по темата защо сигналите намаляха, защо темата като много важна за обществеността като че ли започна да пада от дневния ред. Не защото липсва корупция, не защото не се разкриват тежки далавери, правени от предишно управление – тъкмо обратното. Но не можем да очакваме от слаби инспекторати и слаби органи да свършат тази важна работа. В момента това, което наблюдаваме от Синята коалиция, е механично констатиране на факти и прехвърляне към прокуратурата, към съдебната власт. Така нищо няма да се случи,

тема. Инспекторатите трябва да могат да предоставят на правосъдието нещата в полуготов вид, а не да се налага прокуратурата, следствието, представителите на предварителното разследване да четат хиляди страници

съдържащ по-сурови мерки. Но в подобна ситуация това е абсолютно необходимо – имам предвид ситуация на икономическа криза, неусвояване на европейски фондове, липса на каквато и да е административна дисциплина, наследена от предишното управление. Такива дисциплиниращи мерки са необходими. Затова аз и моите колеги ще подкрепим законопроекта. Благодаря Благодаря на господин Гяуров. Реплики? Няма. Други народни представители, които желаят да участват в разискванията?

„Доклад на Комисията по правни въпроси за второ четене на Законопроекта за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс.” Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на закона, а именно: „Закон за изменение и допълнение на Гражданския процесуален кодекс”. Моля да гласуваме предложението на комисията в подкрепа названието, предложено от вносителя.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 1: „§ 1.

Има ли изказвания? Няма. Моля, гласувайте редакцията на § 1 съгласно предложението на комисията.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. В чл. 520 се правят следните изменения: 1. В заглавието думите „общини и” се заличават. 2. В ал. 1 думите „общините и другите” се заличават.” Изказвания? Няма. Подлагам на гласуване § 2 съгласно предложението на комисията.

„Преходни и заключителни разпоредби”. Комисията не подкрепя текста на вносителя за наименованието на подразделението на закона и предлага да отпадне. Ще прочета и предложението за § 3: Комисията също не подкрепя текста на вносителя и предлага § 3 да отпадне.

на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, е разпределен на водеща – Комисията по здравеопазването, и съпътстващи – Комисията по земеделието и горите и Комисията по икономическата политика, енергетика и туризъм. С доклада за първо гласуване на Комисията по здравеопазването ще ни запознае председателят й д-р Лъчезар Иванов.

На свое редовно заседание, проведено на 21 януари 2010 г., Комисията по здравеопазването разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 002-01-7, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2010 г. В заседанието участваха: госпожа Фани Михайлова – директор на дирекция „Наркотични вещества” към Министерството на здравеопазването, госпожа Валентина Симеонова – заместник-министър на труда и социалната политика, госпожа Жана Вучкова – главен юрисконсулт на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност” към Министерството на вътрешните работи, госпожа София Колева – главен експерт в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, представители на други заинтересовани министерства и ведомства, както и представители на съсловните организации в сферата на здравеопазването и на пациентски организации. Законопроектът и мотивите към него бяха представени от госпожа Фани Михайлова – директор на дирекция „Наркотични вещества” към Министерството на здравеопазването. Тя информира народните представители, че предложените изменения и допълнения на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите са необходими с цел осигуряване на съответствието на разпоредбите на този закон с разпоредбите на други закони. На първо място, следва да се уеднаквят правните субекти, които могат да получават разрешения за производство, търговия на едро и дребно на лекарствени продукти по реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, и тези, които могат да получават лицензии за дейности с лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. От друга страна, с оглед спазване на изискванията, посочени в чл. 4, алинеи 2 и 3 и чл. 11, ал. 1 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност, се правят изменения и допълнения в Раздел І „Лицензия за дейности”, като редът за осъществяване на лицензионния режим по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и изискванията към заявителите се определят в закон, а не както досега – в подзаконови нормативни актове. С разглеждания законопроект се обособяват три основни режима при издаване на лицензии за извършване на дейности по този закон:

1; 3. лицензии за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели. В законопроекта са предложени и промени, свързани с органите и структурите, осъществяващи дейности по този закон. Конкретизират се разпоредбите, регламентиращи създаването на общински съвети по наркотични вещества и превантивни информационни центрове в общините, които са центрове на области. Конкретизира се и механизмът на финансиране на общинските съвети по наркотични вещества и превантивните информационни центрове – чрез общинските бюджети, като делегирани от държавата дейности. Предвижда се създаването на комисии по наркотични вещества в общините, които не са административни центрове на области. Прецизират се разпоредбите, уреждащи контрола на вноса на коноп и семена от коноп, не предназначени за посев, осъществяван от министъра на земеделието и храните. Дефинира се кой осъществява контрола на дейностите по превенция на употребата на наркотици и психо-социалната рехабилитация на лица, зависими от наркотични вещества. Предвижда се създаването на експертен съвет, който да консултира и подпомага министъра на здравеопазването в разработването и прилагането на политики в областта на лечението на зависимости в България. С цел по-ефективна работа на полицейските органи в борбата с незаконните насаждения, с изменението на чл. 27 се цели да се забрани засяването и отглеждането на всички незаконно засети растения от рода на конопа, без значение от концентрацията на активното вещество тетрахидроканабинол в тях. Съгласно препоръката на Съвета на Европа, на Международния съвет за контрол на наркотичните вещества, съгласно резолюция на Комисията по наркотичните вещества към ООН и решения на Националния съвет по наркотични вещества в приложения № 1, 2 и 3 на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите се добавят нови вещества под контрол. В началото на заседанието представителите на институциите запознаха народните представители и присъстващите в залата със своите становища по предлагания законопроект, като Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието, младежта и науката, Министерство на вътрешните работи, Министерство на земеделието и храните и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма изразиха принципната си подкрепа за приемането на законопроекта и поясниха, че ще предоставят писмено своите конкретни предложения за редакция на отделни текстове. В хода на дискусията, членовете на Комисията по здравеопазването изразиха следните становища и препоръки: необходимо е прецизиране на разпоредбите относно контролните функции по този закон на министъра на образованието, младежта и науката и на министъра на труда и социалната политика и длъжностните лица, които ще ги осъществяват; следва да се определи в закона съдържанието на специалните регистри за издадените лицензии и удостоверения за регистрация по чл. 38, водени от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и от Министерството на здравеопазването; да се определят изрично предметът и обхватът на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимите към министъра на здравеопазването; - необходимо е да се прецизира разпоредбата на § 76, за да се избегне колизията с разпоредбите на

В отговор на изразените становища и препоръки от народните представители по време на дискусията представителите на Министерство на здравеопазването и Министерството на икономиката, енергетиката и туризма се съгласиха с направените бележки и заявиха своята готовност между първо и второ гласуване да предложат текстове, с които да се определи изрично в закона съдържанието на регистрите, които водят Министерството на здравеопазването и съответно Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, както и предмета и обхвата на дейността на Експертния съвет по лечение на зависимите към министъра на здравеопазването.

от предлагания законопроект за изменение на чл. 93, ал. 2 не е съобразена с разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс по отношение на реда за унищожаване на доказателства в наказателния процес. За да се реши това противоречие госпожа Жана Вучкова предложи нова редакция на § 76, т. 2, а § 90 да отпадне. Представителят на Министерството на образованието, младежта и науката господин Асен Петров предложи контролните функции на министъра на образованието, младежта и науката да бъдат разписани в подзаконов нормативен акт, който е предвиден в настоящия законопроект – чл. 84, като в този подзаконов нормативен акт се прецизират както органите, които ще извършват контролната дейност, така и техните функции. страна на съсловните организации в сферата на здравеопазването думата за становище по законопроекта изрази господин Мирослав Ненчев – председател на Българския фармацевтичен съюз. Той информира присъстващите народни представители и гости, че подкрепят законопроекта като имат някои конкретни забележки по отношение на определените в законопроекта срокове за получаване на лицензия за медицински цели на лица, получили разрешение за производство или търговия на едро по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и предвидения диференциран правен режим относно аптеки на болнични и лечебни заведения и аптеки, открити от останалите правни субекти. След изслушване на становищата на всички институции думата бе предоставена на госпожа Теменужка Манчева - председател на Областен съвет по наркотични вещества, Благоевград. първия създаден Областен съвет по наркотични вещества по Закона за наркотичните вещества и прекурсорите госпожа Манчева очерта няколко основни проблема, съществуващи в настоящия момент. Един от тях е продължаващото и разрастващо се незаконно засаждане на канабис и неговото подобряване в лабораторни условия. Тя определи като изключително навременно предложените текстовете, даващи легално определение на понятията „пряка реклама” и “непряка реклама”, като по този начин се прекратява практиката за недобросъвестно разпространяване на реклами с изключително вредно влияние върху подрастващото население по отношение разпространението и употребата на наркотични вещества. В заключение на казаното госпожа Манева отправи молба към народните представители за намиране на възможност за легитимиране на методическата дейност, осъществявана от областните съвети по наркотични вещества, с цел развитие на превенцията на наркомании в другите общини и намиране на решение по проблемите, свързани с кадрово обезпечаване на лечението на зависимите от наркотични вещества, чиято долна граница в момента стига до 10 -12 години. Въз основа на проведеното обсъждане и извършеното гласуване при следните резултати: „за” – 16, „против” и „въздържали се”- няма, Комисията по здравеопазването предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 002-01-7, внесен от Министерския съвет на 11 януари 2010 г.” Благодаря. От името на Комисията по земеделието и горите с доклада ще ни запознае председателят й госпожа Танева. Имате думата, госпожо

Уважаеми колеги, представям ви Доклад за първо гласуване на Комисията по земеделието и горите, относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 002-01-7, внесен от Министерския съвет на 11.01.2010 г. „Комисията по земеделието и горите проведе заседание на 26 януари 2010 г., на което обсъди Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, внесен от Министерския съвет. В работата на комисията взе участие госпожа Фани Михайлова, директор на дирекция “Наркотични вещества” в Министерството на здравеопазването. Госпожа Фани Михайлова представи законопроекта. Тя изтъкна, че основно предлаганите със законопроекта промени, относно правомощията на министъра на земеделието и храните се свеждат до следното: обособяват се три основни режима при издаване на лицензии: лицензии за производство и търговия на едро, лицензии за търговия на дребно и лицензии за производство, преработване, съхранение и търговия с наркотични вещества за ветеринарномедицински цели; конкретизират се разпоредбите за контрол при вноса на коноп и семена от коноп, непредназначени за посев, осъществяван от министъра на земеделието и храните; - за по-ефективна работа на полицейските органи в борбата с незаконните насаждения от вида на конопа се предвижда засяването на такива култури да става по специална процедура. В дискусията взеха участие народните представители Георги Божинов, Атанас Камбитов, Пенко Атанасов и Спас Панчев. Те се обединиха около идеята, че законопроектът е необходим, професионално подготвен и следва да бъде подкрепен. След станалите разисквания, Комисията по земеделието и горите с 15 гласа “за”, “против” и “въздържали се” – няма, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, № 002-01-7, внесен от Министерския съвет на 11.01.2010 г.”.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Мисля, че предложението, което беше внесено пред вас, изчерпва абсолютно основните неща, които сме предложили в комисията. Може би тук искам да обърна внимание само на няколко въпроса, които са съществени. Това, че този закон, който е насочен към засилване на контрола, в същността си има разработване впоследствие на наредби, които да повлияят, да превантират развитието на наркомании в ранна възраст, тъй като наркоманията е рецидивираща и застрашава младото поколение за разлика от всички болести. Така че нещата са насочени основно към превенция, към рехабилитация и към създаване на експертни съвети, които впоследствие ще оптимизират

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги Парламентарната група на Синята коалиция ще подкрепи предложения законопроект. Мисля, че в пленарната зала не би трябвало да има нито един човек, който да не подкрепи този законопроект, защото той подобрява всички онези механизми, които са за превенция, за контрол, както и за налагане на наказание, когато става въпрос за употреба на наркотици или тяхното производство. производство. Ние категорично заставаме зад този законопроект, първо, защото той разширява мрежата от структури, които ще работят в областта на превенцията на употребата на наркотичните вещества. С промяната в законопроекта всъщност се създават общински съвети по наркотичните вещества, общински комисии по наркотичните вещества, които вече не са само там, където са областните центрове. Тоест тези съвети вече няма да бъдат само по областните центрове, а ще ги има на територията на цялата страна. Много е добре това, че в законопроекта е разписан и механизмът на финансирането на тези комисии. Тоест те ще бъдат финансирани през общинския бюджет като делегирани от държавата дейности, което дава възможност дава възможност те да започнат да работят в един сравнително бърз порядък от време. Другото, което е добре разписано в законопроекта и което е от доста голямо значение регламентира се изрично изграждането и поддържането на публична информационна система за наркотици и наркомании, както и информационна система за ранно предупреждение за нови наркотични вещества. времената, в които живеем, на непрекъснато развитие на информационните технологии би трябвало да помогне на всички тези структури, които участват в борбата срещу разпространението на наркотичните вещества.

Това показва значимостта на проблема, който се третира с предложените промени в законопроекта, който И на последно място, и поради факта, че към министъра на здравеопазването се създава консултативен съвет, който ще оказва своето съдействие за подобряване работата на отделните структури в борбата срещу наркоманиите. Нещо, което казах и по време на заседанието на Комисията по здравеопазването – между първо и второ четене би трябвало да помислим и за санкциите, които са предвидени в административно-наказателните разпоредби на закона, защото не знам да има друг закон, в който да има такава голяма ножица между санкциите. Например за едно и също провинение санкцията да бъде между 3000 и 100 хил. лв., или в следващия параграф – между 5000 и 150 хил. лв. Сами разбирате, че това създава абсолютна възможност за прилагане на корупционни механизми – нещо, срещу което сме заявили категорично, че ще подходим подходим законодателно с оглед тяхното ограничаване. Смятам, че това нещо можем да го подобрим между двете четения. Благодаря ви за вниманието. Няма. Други народни представители, които имат какво да споделят с нас по този законопроект? Няма желаещи. При това положение разискванията са закрити. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества